Dobro jutro želim svima. Započinjemo sa današnjim radom Hrvatskoga sabora sa najavljenom 4. točkom. To je 4. Prijedlog zakona o mirenju, s konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 680 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika.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 predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Damir Kontrec, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. **Kontrec, Damir** Zahvaljujem, poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupnici. Pred vama je tekst novog Zakona o mirenju kojim se ova materija usklađuje sa direktivama Vijeća Europe. Prvi Zakon o mirenju Republika Hrvatska donijela je 2003. godine i taj zakon je predstavljao pravni okvir za razvoj, ali i poticanje afirmacije mirenja kao jednog od načina rješavanja sporova. Rezultati koji su od 2003. pa do danas postignuti u ovoj sferi su značajni, ali usudio bih se reći više na organizacijskoj razini, nešto manje na samom broju predmeta koji su na taj način riješeni. Naime i kroz projekt PHARE 2005, jačanja mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova postignuti su rezultati u smislu edukacije velikog broja izmiritelja, izrađene su web stranice u okviru informacijskog sustava Ministarstva pravosuđa, izrađen je etički kodeks za izmiritelje, izrađena je knjiga prakse koja predstavlja svojevrstan priručnik sudovima za provođenje postupka mirenja, osnovan je Registar izmiritelja koji se vodi pri Ministarstvu pravosuđa. Ovim zakonom Vlada Republike Hrvatske usklađuje zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije i nastoji se ovim zakonom omogućiti daljnji razvoj i prihvaćanja mirenja kao načina rješavanja sporova i jednaku dostupnost mirenja državljanima Europske unije i hrvatskim državljanima. Mislim da u Hrvatskoj moramo početi razvijati kulturu dijaloga da mirenje postane prvi način rješavanja sporova, a da sud uvijek bude ono zadnje sredstvo kojim će se ostvariti određena pravna zaštita. Zakon koji je pred vama sam po sebi neće moći bez još određenih drugih zakona potaknuti postupak mirenja. Ministarstvo pravosuđa priprema i izmjenu Zakona o parničnom postupku, kao i Zakona o sudskim pristojbama kojima će se nastojati potaknuti mirno rješenje spora. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za zakonodavstvo, predsjednik odbora uvaženi Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 113. Sjednici održanoj 25. siječnja 2011. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o mirenju, s konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 23. prosinca 2010. godine. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor daje primjedbe i prijedloge na pojedine odredbe kako bi ih predlagatelj razmotrio te svojim amandmanima otklonio manjkavosti koje se odnose u prvom redu na članak 2. Dakle, predlaže se preispitati rješenje iz stavka 2. prema kojem se propisuje poticanje i ohrabrivanje objavljivanja svih informacija o mirenju, s prijedlogom da se odredba uredi tako kako se to rješenje ne bi odnosilo baš na sve informacije, a to bi se moglo postići barem izostavljanjem riječi sve. Drugo, na članak 6. predlaže se preispitati mogućnost određivanja drugo navedenog roka iz stavka 3. kako se voljom stranaka, odnosno stranke koja pokreće postupak mirenja ne bi zlorabio ovaj institut, odnosno da se onemogući njegova zlouporaba i odugovlačenje postupka. U cijelom tekstu predlaže se preispitati mogućnost da se pojmovno usklade izričaji jer uz pojam mirenja koji označuje i trajnu radnju ne može se vezati kao subjekt pojam izmiritelja koji ukazuje na svršenu radnju. S tim u svezi je i pojam tumačenja zakona, dakle svih prema naslovu iznad članka 4. i tumačenja ovog zakona prema odredbama stavka 1. članak 4., no u biti radi se samo o načelima za provedbu ovog zakona, odnosno primjenu drugih zakona. Hvala lijepo.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 Hvala, poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Kao što nalaže tema, a i sugestija kolege ovdje, iako je iz nama suprotstavljenog kluba, ali slažem se time da treba i pomirljivo govoriti prije svega kada je ovakav prijedlog zakona. Naime što želim reći, da u Hrvatskoj nažalost ima malo dijaloga, ima dosta propagande, ali ne razvijamo općenito kulturu mira. Čitava naša povijest, a i povijest gotovo svih zemalja uglavnom je povijest ratovanja, dok 21. stoljeće za dobrobit sviju, Hrvatske, Hrvatske koja će sutra biti u Europskoj uniji kao miroljubive nacije i koja prije svega vlastite sukobe može i zna rješavati mirnim putom. Možda nešto još općenito reći da se i o tome treba učiti. Nažalost, evo već ide šesta, sedma godina od obećanja da će nastavni predmet kulture dijaloga, obrazovanje za demokraciju, za mirno rješavanje svih sukoba biti nastavni program počevši još od najranijih dana školovanja, pa čak u vrtiću, još nije zaživio. Međutim, u to treba vjerovati da se to treba dogoditi čak već na jesen kao obvezni predmet. E onda da već imamo takve jedne solidne temelje onda sigurno bi i ovakav Prijedlog zakona o mirenju koji je nadopuna zakona još koji smo donijeli od 2003. godine njegova primjena ne bi bio problem. Na žalost iako ćemo mi u klubu SDP-a podržati ovakav Prijedlog zakona o mirenju jer on uvodi još veće standarde nastavno na onaj temeljni zakon kao što sam spomenula koji je donesen 2003. godine. Osnovni smisao i cilj ovog Zakona je da se stranke Na taj način prije svega rješavamo i problem velikog broja još uvijek zaostalih predmeta i to onih predmeta koji su sporni pred sudovima. I dalje to su parnice dok smo se različitim mjerama, različitim zakonima ipak riješili velikog broja predmeta koji su opterećivali pravosuđe, a koji nisu suđenje u onom užem smislu riječi. Prema tome, osnovni cilj ovog Zakona, a i ovog onog našeg temeljnog je, je i treba biti upravo sastavni dio i reforme pravosuđa da se mirnim putem riješe zaostali predmeti, gdje nije rijetkost da neke parnice traju od 20 pa čak i 30 godina. Ali jednako tako i kao način rješavanja svih budućih predmeta kao najbolji, najefikasniji. I nemojmo zaboraviti najjeftiniji. Najjeftiniji za državu, ali prije svega najjeftiniji za same sudionike tj. potencijalne stranke u parnici. Međutim, evo kod ovakvog stanja stvari gdje se mi zaista sa zabrinutošću možemo upitati što će biti s našim nacionalnim dobrima. Hoćemo li ih mi sutra moći ostaviti u nasljeđe našoj djeci, našim unucima. To ostaje pod velikim pitanjem s obzirom na aktualnost politike i rasprodaju nacionalnog dobra. Ali već sada sa sigurnošću možemo reći da će mnoge parnice biti prenesene u nasljeđe. Dakle, da će ljudi od svoje imovine prenijeti parnice svojoj djeci u nasljeđe. Kako to spriječiti? Postavlja se osnovno pitanje zbog čega zakon koji je punih 7 godina u primjeni nije saživio u svoj svojoj punini. Istina je kad se donese ovakav zakon prvi put kao što smo mi to učinili 2003. godine on na početku i prvih godina ne doživljava neki veći uspjeh što je čak i razumljivo. Jer kad god se uvodi jedna nova institucija u neki pravni poredak onda treba vremena da ona saživi. Možda početni loši rezultati ne trebaju obeshrabrivati. To je bio sustav svih zemalja i iskustva svih zemalja koji su po prvi put uveli mirenje. Kao primjer možda najbolje je navesti državu Texas sredinom šezdesetih, sedamdesetih godina javi veliki problem zaostalih predmeta. Jedna moćna velesila tada je ustvrdila da ona nema sredstava ni novaca za gradnju novih sudova. I tako je krenuo način, alternativni način rješavanja sudskih sporova. U početku bili su slabi rezultati. Sljedeće godine već 30%. Nakon 5 godina do 70% predmeta rješava se na ovakav način. Na žalost kod nas evo tek je 2006. godine bio uveden i proveden pilot program. Iako sa 3 godine zaostatka, odnosno kašnjenja ipak je to bilo ohrabrujuće da će se nakon uspješnog pilot programa nastaviti mirenje kao jedan od uobičajenih pred postupaka, odnosno sa optimističkim načinom gledanja načina rješavanja sporova. Međutim, to se nije dogodilo iako iskustva kod nas koja su provedena pilot programom pokazuju da od 30, odnosno čak u nekim sudovima i do 50% takvih predmeta bilo se riješilo mirnim Dakle, to je trebalo biti Vladi putokaz da je to jedan odličan način rješavanja sporova i da naš narod, da naši građani nisu litigativne prirode, nisu svadljivi, nego jednostavno nemaju drugog izbora nego rješavati svoje probleme putem suda. Povjesničari su ustvrdili da su čak stari Feničani, dakle gdje je bila razvijena trgovina imali miritelje, i Babilonci. Naravno to su uvijek bili ljudi koji su imali puno iskustva, a koji su prije svega bili u svojoj mikro zajednici ocijenjeni kao ljudi visokih moralnih načela, ljudi koji su uživali veliko povjerenje i veliki ugled u svojoj sredini. Jedino oni su sposobni riješiti spor na mirni način, odnosno stranke, pa čak i suprotstavljene stranke im vjeruju. To bi trebala biti i osnovna, osnovno polazište za miritelje iako vidim da je već jedna lista miritelja sačinjena pri Ministarstvu pravosuđa. Osnovne karakteristike mirenja su dispozitivnost. Dakle, nije možda dobro stranke tjerati da se mire kad su već u sporu. Dakle, treba im omogućiti da slobodno raspolažu sa tom svojom ovlašću i sa tom svojom mogućnošću. Ali kad imamo i u našem zakonu je stipulirana upravo dispozitivnost. Dakle, dobra volja hoće li se oni miriti ili ne. Ali onda treba vlast učiniti sve da mirenje bude dostupno, da se jednostavno propaganda u tom smislu vrši stalno, a ne periodično, eventualno više u svrhu promocije same vlasti kad su kakvi izbori. Evo vidite što vam vlast nudi. Nego to treba biti jedna kontinuirana kampanja, stalna kampanja, dostupnost letaka pri svim sudovima, da ljudi jednostavno vide tu mogućnost i oni će je onda i rado iskoristiti. Ostala najveća karakteristika i dobra karakteristika tog mirenja je neformalnost. Miritelji u tom svom postupku nisu vezani strogim pravilima parničnog postupka. Druga, odnosno treća značajna karakteristika mirenja je fleksibilnost. Dobrovoljnost o tome sam već nešto rekla. Ali jednako tako jedna od najvažnijih karakteristika i čini mi se da ovdje neke stvari treba pojasniti da ne bi izazivale zabunu, a to je povjerljivost. Nema mirenja ukoliko svi podaci u tom mirenju, u tom postupku mirenja nisu povjerljive prirode. Što znači ako mirenje ne uspije, da se spremnost na mirenje jedne stranke ne zloupotrijebi kao one stranke koja eventualno ima slabije izglede u parnici, pa se zbog toga htjela, hoće miriti. Dapače, u praksi je najčešće suprotan slučaj. Upravo oni koji povrjeđuju tuđa prava neće da se mire, nego upravo svoju šansu vide u dugotrajnosti postupka. Dakle dugotrajnost postupka jednostavno hrabri građane da povrjeđuju tuđa prava. Povjerljivost dakle je jedna od najvažnijih karakteristika mirenja. Jednako tako jedna interesna orijentacija, dakle da stranke tu nisu, u tom postupku mirenja samo vezane za tužbeni zahtjev, nego da eventualno i neke druge svoje neriješene stvari mogu rješavati u tom postupku mirenja i da na kraju krajeva postignuta nagodba, postignuto mirenje ima snagu ovršnosti i u tim stvarima, iako nije egzistirao tužbeni zahtjev. I ono što je u našim uvjetima, ali i u ne samo našim uvjetima, jako važno a to je niska cijena mirenja. Postupci koliko god su sudske pristojbe još 2002. godine prepolovljene, postupak sudski je još uvijek vrlo skup. On je uvijek skopčan sa utroškom vremena i utroškom značajnih sredstava, kako za stranke, kako za sve sudionike u postupku, jednako tako i za samu državu. I na kraju, zadnje, ali ne manje važno, dapače možda najvažnije, to je brzina postupanja. Brzina postupanja je i temeljno načelo prava, dvostruko daje onaj koji brzo daje s jedne strane, a s druge ono što je kod nas počesto slučaj, a to je da dugotrajnost, da spora pravda u biti nije nikakva pravda, nego čak i nepravda. Staro je načelo kad još nisu bili posebni miritelji i izmiritelji u našoj recentnoj, pa i nešto daljoj pravnoj povijesti, stari naši pravnici imali su jedno dobro načelo, još to u vrijeme kada nije bio toliko postupaka pred sudom, i kada zaostali predmeti nisu u tolikoj mjeri opterećivali pravosuđe. Osnovno načelo bilo je tih iskusnih, naših starih pravnika koji su bili na ponos, ja vjerujem i hrvatskoj pravnoj povijesti, jeste bolje mršava nagodba, nego debela parnica. Zbog toga brojne odredbe u Zakonu o parničnom postupku govore upravo i o obveznom mirenju koji sud provodi. Ako malo se i nadovežemo na Zakon o parničnom postupku, i dobro je državni tajnik vezao ovaj Zakon o mirenju sa Zakonom o parničnom postupku, kojeg smo dosta izmijenili u smislu njegove efikasnosti, ubrzanja, i discipline svih procesnih učesnika kao i ovlasti suca, da spriječi svaku zlouporabu prava. Na žalost to se još uvijek ne događa. Mnogi učesnici i dalje benevolentno gledaju na različita odugovlačenja i zlouporabu procesnih ovlaštenja. Zbog toga i u tom smislu trebaju nove izmjene Zakona o parničnom postupku, gdje bi se prije svega disciplinirao onaj koji vodi, koji je odgovoran, osnovne, gdje bi osnovni i temeljni rokovi bili zakonski, prekluzivni, a ne instruktivni rokovi. Evo u vezi ovog mirenja, sjetimo i podsjetimo na odredbu članka 321. Zakona o parničnom postupku koji govori o dužnosti suca da pokuša mirno rješenje spora. Pa se tako kaže da će sud tijekom postupka upozoriti stranke na mogućnost nagodbe i pomoći im da sklope nagodbu. Mi smo još uočili 2000. godine, 2001. i 2002. da je država bila najobjesniji parničar. Na žalost i tomu je dan danas tako. I zbog toga je uvedena u Zakon o parničnom postupku odredba članka 176.a koji nalaže eventualnom tužitelju, koji namjerava tužiti državu, da prije toga pokuša mirno rješenje spora s državom putem Državnog odvjetništva, koji u svom građanskom odjelu zadužen upravo za ove stvari. Mislimo da se u velikoj mjeri ne poštuje ova odredba, a najvažnije je što je ona u biti ima svoje financijske poteškoće, pa i onda kada država zaključi putem Državnog odvjetništva sa strankom nagodbu, ona se ne provede upravo zbog nedostatka financijskih sredstava. Ingrid (SDP)** Klub SDP-a će podržati ovaj prijedlog zakona i jednostavno traži od Vlade da ova sredstva poveća, jer sredstva od 100, jer ova kao potrebna sredstva za provođenje ovog zakona nisu precizirana, a to znači da ćemo ponovo imati zakon koji nećemo provesti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Na redu je klub HNS-a, HSU-a, uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite.

Poštovani gospdine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će prijedlog novoga Zakona o mirenju, međutim želimo istaknuti nekoliko vrlo važnih elemenata koji svjedoče o tome kako se kod nas mukotrpnu rađaju nova rješenja, dakle u hrvatskom zakonodavnom okviru. ukazati na niz propusta koje smo učinili i prilikom predlaganja ovoga novoga zakona. O čemu se radi. Zakon o mirenju klasični je primjer iz kojega se vidi kako se zapravo u hrvatskome zakonodavstvu teško, mukotrpno, sporo, posve neopravdano sporo i teško uvode novosti, odnosno bolja rješenja od onih koje smo imali do sada. Evo pogledajmo sudbinu ovoga zakona. Zakon o mirenju donesen je 2003. godine i tada je imao 18. članaka. Bio je to zakon, tada popraćen sa prilično ambicioznim tvrdnjama, kako će zapravo novi zakon omogućiti smanjenje sudskih parničenja i kako će novi sustav, odnosno institut mirenja vjerojatno bitno pomoći u razrješavanju sporova. Vjerujemo da su svi oni koji su tada stajali iza takvih tvrdnji imali dobre želje i namjere. Međutim, praksa je pokazala da prema tako postavljenom zakonu sve te nove standarde nije lako provesti i trebalo je punih 5 godina, dakle do 2008. godine proći da se uvedu nova, modernija, fleksibilnija u svakom slučaju rješenja koja će omogućiti bolju, jednostavniju, izravniju primjenu instituta mirenja. I što se dogodilo? 2008. godine donosimo zakon koji ima 17 članaka. Od tih 17 članaka 16 članaka mijenja one članke iz zakona 2002. godine. Dakle, svaki članak glasi: "Mijenja se članak taj i taj na način da glasi". Dakle, promijenili smo gotovo sve članke iz zakona iz 2003. godine. Pa naravno treba mijenjati rješenja koja nisu pokazala i izdržala ispit vremena, ispit prakse. Ali, što nam se opet dogodilo? Dakle, niti godinu i pol dana poslije toga stručna ekipa u sklopu PHARE programa koja provodi jedan poseban projekt oko mirenja daje čitav niz preporuka iz kojih je vidljivo da tako postavljen zakonski okvir ne može niti dati neka konkretna rješenja, odnosno učinke i bitno smanjiti postojeću razinu parničenja nuđenjem alternativnog instituta mirenja nego da treba zapravo pristupiti potpunoj reformulaciji cijeloga sustava. I danas evo imamo zakon od 27 članaka. Mi ga podržavamo, mi potpuno razumijemo zašto se on predlaže, mi potpuno razumijemo i podržavamo institut mirenja kao takav. On nema alternativu u odnosu dakle na parničenje, na sukobe, na konflikte, na sve ono što je kolegica Ingrid Antičević u ime SDP-a rekla. Dakle, sve to stoji. Činjenica je dakle da je svako suđenje skupo,komplicirano, dugotrajno. Da je svaka spora pravda slaba pravda, da je svako brzo davanje dvostruko davanje. Sve to stoji. Međutim, radimo li ovo reda radi da bismo formalno unaprijedili standarde koje smo definirali unutar instituta mirenja ili mi to radimo na temelju određenih saznanja? Naime, što mi zapravo uopće ne znamo, a što je condicio cine qua non kvalitetnog odlučivanja o svemu ovome. Prvo, koliko je uopće zaživio ovaj način rješavanja sporova? Da li je kodificiran postupak mirenja na temelju dosadašnjih iskustava? Koliko je miritelja recimo uvedeno uopće u registar? Koliko je uopće riješeno slučajeva mirenjem kao alternativi sudovanju? Koliko smo stvarno rasteretili sudove? Dakle, uopće ne postoji niti u prijedlogu ovoga zakona niti u popratnome obrazloženju ta vrsta argumenata i kvalitetna očekivanja na temelju određene analize što će se stvarno dogoditi. Jesmo li sada na neki način oprali savjest ponovno tvrdeći da će ovako postavljen zakonski okvir definitivno konačno rasteretiti sudove jer evo sada više to nije fakultativna stvar nego sad je praktički obveza onoga tko vodi postupak da strankama ponudi mirenje kao alternativu ukoliko on procijeni da postoje elementi za postizanje dogovora mirenja. Dakle, to je veliki napredak, slažemo se. Ali, on još uvijek nije obveza. S druge strane, učinili smo dosta, pogotovo kroz ovaj projekt PHARE na kapacitiranju, na edukaciji miritelja. Bilo bi dobro kad bismo sve to shvatili dovoljno ozbiljno da sve to što smo sada učinili kao pripremu doista iskoristimo do kraja. Ali, za to nam trebaju podaci što smo uopće u ovih 9 godina, odnosno 8 godina od 2003. do danas postigli uvođenjem instituta mirenja i jesmo li se uopće ozbiljno bavili tim pitanjem. I da li doista stojimo iza ocjena da je mirenje kvalitetna alternativa. Koliko mi to ozbiljno mislimo, odnosno provodimo ako već tako govorimo? Naša je želja, nas iz HNS-HSU-a da doista ovo shvatimo ozbiljno i da doista shvatimo da je ovo mogućnost koja može otvoriti nove perspektive u rasterećenju sudovanja i jednostavno razbijanju one fame o Hrvatima kao ljudima koji se vole jako tužiti, a ne vole se miriti. To čini nam se nije istina i mislim da ozbiljnijim pristupom, edukacijom, informiranjem ljudi koji stižu pred sudove, osobito ovim uvođenjem jedne više razine obveze suca da upozori stranke na mogućnost postizanja dogovora mirenjem da se bitne stvari mogu promijeniti. to ne smijemo shvatiti formalno nego kao stvaran, živi institut koji može dati velike rezultate. I nadamo se da ćemo za godinu ili dvije dobiti povratnu informaciju što smo uspjeli napraviti ovakvim zakonom. Jer nikakvih informacija o tome što je zakon napravio od 2003., od 2008. danas ovdje čuli nismo. Šteta! Šteta, jer kakva god istina bila ona je uvijek dobra osnova za kvalitetno odlučivanje. Čuli smo, neki spominju stotine tisuća predmeta koji zagušuju naše sudove koji bi se kvalificirano mogli podvesti pod kategoriju mirenja, koji bi mogli u tom institutu pronaći rješenje jednostavnije i brže, ali mi zasada ne znamo o tome ništa nego uglavnom nagađamo. Dajući šansu ovome institutu, dajući šansu Vladi, osobito Ministarstvu pravosuđa i pravosudnim tijelima da ovome institutu otvore veći prostor HNS-HSU naš Klub zastupnika podržat će ovaj prijedlog. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo državna tajnice, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kako to kažu strateški dokumenti RH mirenje kao jedan od alternativnih načina rješavanja sporova institut od posebnog interesa za RH, provodi se u javnom interesu, a provedbu osigurava RH. Mirenje kao alternativni način rješavanja sporova doprinosi ostvarenju prava na pravično suđenje u razumnom roku koje je zajamčeno kako našim Ustavom tako i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Mirenje doprinosi smanjenju radnog opterećenja sudova, ubrzava postupke te osigurava brže i jeftinije građanima da dođu do svojih zakonom zajamčenih i zaštićenih prava. Mirenje također ima i jednu izuzetno važnu dodatnu dobrobit ja bih rekla, a to je razvoj tolerantnog okruženja, to je očuvanje dobrih odnosa, omogućavanje daljnjeg zajedničkog poslovanja, odnosno suživota i dobre komunikacije, prvenstveno ovdje mislim na gospodarske sporove, trgovačke sporove, ali također i na obiteljske sporove, susjedske odnose koji neće kao kada se to dogodi u sudskom postupku koji ima uvijek pobijeđenoga i pobjednika kasnije proizvoditi jedne loše međusobne odnose, već će nekim kompromisnim rješenjem taj spor biti riješen i omogućiti kao što sam rekla dobru daljnju Proces promoviranja mirenja kao učinkovitog načina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj zaista je počeo donošenjem prvog zakona 2003. 2003. sa novelom toga Zakona iz 2009. godine i sustavno se provodi do danas. Strategijom reforme pravosuđa iz 2005. utvrđen je kao poseban dokument strategije razvoja alternativnih načina rješavanja sporova koji je predvidio razvojne faze i aktivnosti od uspostave strukture nositelja mirenja, međusobne suradnje, edukacije miritelja, registra miritelja, sustavne promocije i informiranja građana o prednostima mirenja. Procjenjujući danas odnosno nedavno da institut mirenja još uvijek ima prostora za jačanje i afirmaciju, u novoj strategiji reforme pravosuđa i akcijskom planu, također su utvrđene daljnje mjere, jedna od tih mjera je donošenje ovoga Zakona o kojem danas raspravljamo kao i daljnja promocija ovog instituta a Vlada Republike Hrvatske također je donijela stratešku studiju razvoja sustava mirenja u građanskim i trgovačkim postupcima. U dosadašnjem razdoblju sustavnim radom i promoviranjem učinjeni su značajni pomaci, popularizirane su komparativne prednosti mirenja u svim sporovima u kojima stranke slobodno disponiraju svojim pravima, posebno je tu mnogo učinjeno kroz projekt FAR 2005. jačanje i mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova. U projektima mirenja do sada posebno se snažno angažirao Visoki trgovački sud promovirajući mirenje u trgovačkim sporovima i promovirajući i popularizirajući svjetska iskustva poglavito u domeni gospodarskih sporova u čemu za sada prednjače zaista Sjedinjene države, čuli smo danas jedan primjer iz jedne države Sjedinjenih američkih država. Ministarstvo pravosuđa poticalo je zaključivalo sporazume sa Hrvatskom obrtničkom komorom, sa Hrvatskom gospodarskom komorom sudjelujući djelomično u troškovima u troškovima organizacije sustava mirenja u tim institucijama, također sa HUP-om, sa Uredom za socijalno partnerstvo itd. A također osnivanje Centara za mirenje pri sudovima i pilot projektima u mirenju u pojedinačnim radnim sporovima. Ovdje smo danas čuli da nema podataka u dosadašnjim uspjesima provođenja mirenja, točno je da ga nema uz obrazloženje ovog Zakona što bi možda bilo dobro, ali evo ja imam nekoliko podataka o mirenjima u sudskom i izvansudskom mirenju, pa tako imamo podatak da je Općinski građanski sud u Zagrebu u 2010. godini imao 288 prijedloga za mirenje, od čega je 286 uspješno uspješno i pozitivno završeno, dakle nagodbom i da je ta brojka u znatnom porastu u odnosu na 2009. godinu. Također drugi neki sudovi bilježe znatan porast, sudovi u Slavonskom brodu i Rijeci. Trgovački sud u Zagrebu u 2010. godini imao je 56 prijedloga za mirenje od čega je 8 pozitivno riješeno, i tu jedan podatak koji zapravo nije dobar za opće stanje sporova, a to bi proizlazilo da se odugovlačenje spora isplati isplati što nije dobro, treba poduzeti u ZPP-u mjere da to više tako ne bude. Jer kaže da je obrazloženje ovako malo pozitivno riješenih slučajeva mirenja u Trgovačkom sudu i opadanje postupaka razlog nedostatak novca jer stranke bi se pomirile, bi se nagodile ali jednostavno nema novca za isplatu onoga što bi se dogovorile. Dakle, to je signal za Ministarstvo pravosuđa da u sklopu izmjena Zakona o parničnom postupku o tome vodi računa. Što se tiče izvansudskog mirenja u Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu da je broj mirenja u porastu, da je bilo 30 prijedloga u 2010. godini, u Obrtničkoj komori 3, u Udruzi za mirenje 4, posebno velik broj postupaka mirenja bilježi veliki porast, Hrvatski ured za osiguranje u 2010. godini porast od čak 375% u odnosu na 2009. godini. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca, spominju poseban uspjeh mirenja u Centru za mirenje u bankarstvu, zbog snažne promocije koju je ta udruga poduzela u 2010. godini. Zatim, u Centru za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori, posebne edukacije za odvjetnike izmiritelje i posebne stimulacije odnosno poticaji za odvjetnike koji uspješno riješe postupke mirenja, da će biti angažirani i u prioritetno i u budućim izmiriteljskim postupcima. Ured za socijalno partnerstvo iznosi podatak da je dvostruko više uspješnih postupaka mirenja u kolektivnim radnim sporovima nego u 2009. godini. I zaključno, iz svih tih podataka se može zaključiti da je trenutno sudsko mirenje u porastu u odnosu na izvan sudsko mirenje, da vrlo često uspjeh sudskog mirenja ovisi o angažmanu predsjednika suda, i još jedan pokazatelj da broj pokretanja postupka mirenja i uspjeha mirenja ovisi o tome koliko je snažna komunikacijska strategija prema građanima i koliko je snažna promocija mirenja. Evo, to je ono što je bilo do sada, a sada nekoliko riječi o zakonu o kojemu danas raspravljamo. Ja ne bih rekla da ovaj današnji novi Zakon donosi išta revolucionarno, dapače to je nastavak prethodnoga Zakona. Nije točno da ono uvodi obvezno mirenje, jednako kako je to Zakon o parničnom postupku predvidio da sudac mora uputiti stranke odnosno predložiti im moguću nagodbu, jednako kako sada ima obveza mirenja po ZPP-u ukoliko jedna strana u postupku država. država. Tako i ovaj zakon kaže da je tijekom sudskog, upravnog ili drugog postupka koji se vodi da će tijelo koje to vodi preporučiti strankama da riješe mirenjem predočavajući im sve prednosti postupka mirenja, ali to još ne znači da je to mirenje obvezno i to ne bi bilo niti dobro. Ovaj zakon ne unosi neke revolucionarne novine, on samo poboljšava i podrobnije razjašnjava i razrađuje pojedine institute utvrđene postojećim zakonom i usklađuje ga sa direktivom europskog Parlamenta i vijeća iz 2008. godine o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim sporovima. A jedna od glavnih novina je čini mi se uvođenje cijele nove u ovaj zakon, a to je mirenje u prekograničnim sporovima koje odredbe će stupiti na snagu danom ulaska RH u EU, a tom glavom je razrađen postupak mirenja između osoba koje imaju prebivalište u zemljama članicama EU i osobama koje imaju prebivanje izvan članica zemalja EU. Ono što mi se posebno čini i mislim da valja istaći razrada instituta u ovom novom zakonu jest članak 13. koji govori o učincima nagodbe kada je ta nagodba i pod kojim uvjetima i kako ovršna isprava, dakle može ići ravno u ovrhu i članka 17. koji razrađuje učinke na zastarne rokove i rokove za podnošenje tužbe. Zašto je ovo dobro? Bivši zakon je samo imao odredbu da se pokretanjem postupka mirenja prekida zastara što bi moglo dovesti do zloporabe prava stranaka na odugovlačenje postupaka i cijelo vrijeme koliko god oni vodili taj svoj postupak da zastarni rokovi ne teku. Naravno da tu argument može biti da su se stranke o tome sporazumile, ali strane nekad i sporazumno mogu zloupotrebljavati svoja obostrana prava što zakonom valja spriječiti, pa je to upravo ovaj zakon i učinio i odredio je da stranke zbog postupka mirenja ne smiju izgubiti svoju mogućnost pokretanja sudskog arbitražnog ili drugog postupka, ali pod određenim uvjetima ograničavajućim. Naime, pokretanjem postupka mirenja zastara se prekida, ali ukoliko mirenje ne završi nagodbom smatra se da zastare nije bilo osim ako se u roku nakon 15 dana nakon završetka postupka mirenja podnese tužba ili koja druga pravna radnja radi nastavka postupka. Mislim da je to da je to dobra stipulacija i dobra odredba. Nešto o rokovima o kojima je ovdje bilo govora, Odbor za zakonodavstvo je to primijetio. Naime, utvrđuju se rokovi od 15 dana u kojem druga strana mora odgovoriti ukoliko se stranke nisu drugačije sporazumile kao što se i u odredbama o dovršetku postupka mirenja, kažu da je postupak mirenja dovršen ako se nagodba ne sklopi u roku od 60 dana. Ali kaže odnosno u drugom roku u skladu sa sporazumom stranaka. Pa ja tu također mislim da bi valjalo na neki način razmisliti kako bi se ovi rokovi ograničili, a ne da isključivo ovise o volji stranka. I na kraju mirenje treba promovirati, isticati njegove prednosti i promovirati već donesene koristi za stranke već poučene koristi za stranke. Mirenje se ne može narediti, nije dobro po prirodi stvari da se ono naređuje, jer nikoga ne možete prisiliti na pomirbu, a što se pokazuje i u onim slučajevima kada je po zakonu obvezan pokušaj mirenja ako je to samo zbog same prisile nikada to pomirbom i ne završi. Dakle, treba kod stranka dobiti povjerenje u sustav mirenja i da stranke shvate i da prepoznaju same dobrobit. Slažem se da u tome treba prednjačiti država, dakle po Zakonu o parničnom postupku je obvezna pokušaj nagodbe u postupcima u kojima je jedna strana država. O tome sam ja vrlo često govorila, ponavljam i sada da od Državnog odvjetništva koji je ex lege zastupnik države se očekuje i trebala bi biti daleko proaktivnija uloga u tim postupcima. Naime, nije dovoljno da se državno tijelo koje zastupa ili država kada zastupa Državno odvjetništvo samo dopisom pita hoće li se podmiriti svoju obvezu, hoće li sklopiti nagodbu. Kratkoročno za većinu tijela, jer obično nemaju sredstava je odgovor ne. ali možemo analizirati sve te postupke da dugoročno su proizašle iz toga štete za državu zbog kamata i odvjetničkih troškova i da bi za državu daleko korisnije bilo da su se na vrijeme sklopile nagodbe, pa i sa odgodom plaćanja. I zbog toga apeliram na Državno odvjetništvo da upravo u postupcima nagodbe zauzme proaktivniju ulogu prije svega zbog dobrobiti Hrvatske države. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Klub HSS-a također će podržati prijedlog ovog zakona. No ja ću nastojati ukratko obrazložiti razloge zbog kojeg to i činimo. Prvi Zakon o mirenju RH donijela je 2003. godine. Isti je predstavljao pravni okvir za razvoj, ali i poticanja afirmacije mirenja kao jednog od načina rješavanja sporova. Može se sa sigurnošću kazati da je zakon u većoj mjeri u tome i uspio. Naime, alternativni način rješavanja sporova u njihovom njihovom modernom i suvremenom obliku i shvaćanju prije donošenje prvo Zakon o mirenju u RH nisu imali tradiciju odnosno o njima se vrlo malo znalo. Od donošenja navedenog zakona pa do njegove novele iz 2009. godine odnosno ovog novog zakona, mirenje je doživjelo veliku afirmaciju, ali se značajno razvila i svijest o njegovim prednostima u odnosu na sudski postupak kao redovni put pravne zaštite. Razvoj mirenja važan je dio Strategije reforme pravosudnog sustava, strateškog dokumenta u kojem su zadane smjernice razvoja hrvatskog pravosuđa ali i zacrtane mjere kojima će se ono učiniti bržim, učinkovitijim odnosno modernizirati modernizirati kako bi odgovorilo visokim zahtjevima suvremenog društva. Nadalje se ističe da je za razvoj mirenja značajan i nedavno okončan projekt PHARE 2005 odnosno točni naziv je jačanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova koji je odobren i financiran od strane Europske unije. Njegov je cilj bio uspostaviti održivu strukturu i sustav za mirenje u Republici Hrvatskoj. Ovaj je projekt iznjedrio i niz značajnih rezultata, educiran je veliki broj izmiritelja, izrađena je i web stranica specijalizirana za mirenja u okviru informacijskog sustava Ministarstva pravosuđa, donijet je etički kodeks za izmiritelje, izrađena je tzv. knjiga prakse koja predstavlja svojevrstan priručnik sudovima za provođenje postupka mirenja, osnovan je Registar izmiritelja i akreditiranih institucija za mirenje koje vodi Ministarstvo pravosuđa. Kao najvažnije, izrađena je komunikacijska strategija kojom su razrađeni načini kako upoznati javnost s prednostima mirenja i time navesti potencijalne korisnike da mirenje koriste u što većoj mjeri. Još jedan razlog za donošenje novog Zakona o mirenju je potpuno usklađivanje s novom Direktivom Europskog parlamenta i vijeća od 21. svibnja 2008. godine o određenim aspektima mirenja u građanskim i trgovačkim predmetima. Osim usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije ovaj će zakon omogućiti daljnji razvoj i prihvaćanje mirenja kao načina rješavanja sporova te jednaku dostupnost mirenja državljanima Europske unije i hrvatskim državljanima. Mirno rješavanje sporova postaje politički prioritet u Europskoj uniji, ali i civilizacijsko dostignuće svake moderne države. Ovim zakonom, ali i daljnjom afirmacijom i razvojem mirenja Republika Hrvatska će se značajno približiti europskim standardima. Nastojat ćemo ukazati i na neke članke zakona za koje smatramo da su važni pa tako odmah od članka 1. gdje se regulira područje primjene zakona te isti kao stipuliran da ne ograničava korištenje mirenja gdje god je to moguće, gdje se u stavku 3. ovog članka naglašava da se ovaj zakon primjenjuje kao na prekogranične sporove u smislu Direktive Europskog parlamenta o određenim aspektima mirenja u građanskim, trgovačkim predmetima. Tako i na prekogranične sporove u kojima sudjeluju stranke iz drugih država izvan Člankom 5. je istaknuto da se postupak mirenja može provesti i onda kada se o istom predmetu već vodi sudski, arbitražni ili drugi postupak. U smislu ovog članka prostor za mirenje ostaje konstantno otvoren, bez obzira je li spor tek nastao ili je on već iznesen pred neko drugo nadležno tijelo. Tijek drugog postupka nije procesna zapreka za pokretanje i uspješno provođenje mirenja koje će u pravilu dovesti do okončanja svih drugih već pokrenutih postupaka. U članku 8. od iznimne je važnosti jer sadrži glavne obveze i dužnosti izmiritelja u postupku mirenja. Njime je regulirana generalna obveza nepristranog i jednakog postupanja izmiritelja sa svakom od stranaka te obveza davanja očitovanja o svim okolnostima koje bi mogle izazvati opravdanu sumnju u nepristranost i neovisnost izmiritelja. o jednoj od rijetkih normi zakona od koje u interesu integriteta postupaka mirenja ni stranke niti izmiritelji ne mogu sporazumno odstupiti. Članak 13. jedan je od najvažnijih članaka po nama i njime je reguliran učinak nagodbe sklopljene u postupku mirenja, odnosno propisani uvjeti pod kojima se sklopljena nagodba može ovršiti. Propisano je da nagodba djeluje između stranka i stvara obvezu koju su stranke dužne pravodobno izvršiti te da medijacijska nagodba ima i svojstvo ovršnog naslova koji se može neposredno vršiti ako sadrži izričitu klauzulu o dopuštanju ovrhe kojom obveznik bezuvjetno dopušta ovrhu u roku dospjelosti tražbine. Alternativno stranke se mogu sporazumjeti da ako to odgovara njihovim potrebama nagodbu redigiraju i u drugom obliku koji će nagodbi osigurati neposrednu ovršnost. Člankom 17. regulirano je jedno od osnovnih postulata mirenja, a ta je da stranke koje su izabrale mirenje radi pokušaja rješavanja spora ne smiju izgubiti mogućnost pokretanja sudskog, arbitražnog ili drugog sudskog postupka zbog proteka zastarnog ili prekluzivnog roka. Ove odredbe također su usklađene sa pravilima direktive Europske unije. I nimalo manje važno, članak 19. koji regulira mogućnost važnu naročito s aspekta razvoja i promidžbe mirenja, da tijelo koje vodi sudski, upravni ili drugi postupak može strankama preporučiti mirenje ili ih pozvati na informativni sastanak o korištenju mirenja. I evo iz svih ovih navedenih razloga i obrazloženja ovih članak klub Hrvatske seljačke stranke podržati će prijedlog ovog zakona. Hvala vam lijepo. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je na redu uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Pa mirenje kao alternativna metoda rješavanja sporova jedan je od značajnih civilizacijskih dosega. Razvoj alternativnih načina rješavanja sporova u Hrvatskoj dobio je svoj legislativni okvir o čemu je tu dosta bilo govora 2003. godine kada je donijet Zakon o mirenju, ali valja naglasiti da upravo na tom poslu i oko tog donošenja su sindikati igrali značajnu ulogu. Mirenje ima za cilj pomoći i radnicima, ali ima za cilj pomoći i poslodavcima da iz spora izađu dogovorom tako da izbjegnu dugotrajne i skupe sudske postupke i sporove. Sustav mirenja u Hrvatskoj treba razvijati do te mjere da sudski spor ostane alternativa mirenju, a ne da mirenje alternativa bude sudskoj parnici. Takvim pristupom smanjit ćemo sadašnju zatrpanost sudova u Hrvatskoj raznoraznim sporovima. Podsjetit ću vas da još 2009. godine na sudovima je bilo oko milijun neriješenih sudskih sporova od kojih se 1/3 odnosila na na radne sporove. Sudovi u Hrvatskoj do te mjere su zatrpani da pred sud godišnje dolazi negdje oko 3600 sporova, dok u Finskoj podsjetit ću vas na 100 tisuća stanovnika dolazi svega 180 sporova godišnje. Zato ne treba čuditi što veliki broj sporova rezultira zaostatkom negdje približno 635 sporova po sucu. Gledajući statistiku svaki sudac bi trebao dvije do tri godine samo rješavati zaostatke bez da im se dodaju novi predmeti, a što je znamo sami nemoguća misija. Da smo ranije imali razvijen sustav mirenja najvjerojatnije sudovi u Hrvatskoj se danas ne bi gušili u radnim sporovima. Mnogi su pokrenuti još u razdoblju podsjetit ću vas između '96. godine i 2003. godine sa 230000 tužbi od kojih je 170000 bilo i odnosilo se na tražbine radnika iz radnih sporova ili radnih odnosa. Sudstvu u Hrvatskoj često se zamjera brojnost sudaca, jer na 100000 stanovnika u Hrvatskoj imamo u prosjeku 43 suca. Mnoge druge zemlje imaju daleko manje sudaca ali su puno efikasnije u rješavanju sporova. Na primjer Njemačka u kojoj se na listi na isti broj stanovnika, znači ovih od 100000 o kojima sam govorio je negdje 25 sudaca. Finska ima na 100000 stanovnika 17 sudaca. Velika Britanija u kojoj su tek 3 suca na 100000 stanovnika. No u tim zemljama je daleko veći omjer broja odvjetnika po jednom sucu u odnosu kod nas. Hrvatska ima tek dva. Njemačka ima tek 6 odvjetnika po jednom sucu. Mislim tek, ima više od nas. Velika Britanija ih ima čak 82. I mislim da se u toj činjenici krije djelomično rješavanje i rješenje, rješavanje brzih sporova. Mirenje se zasniva kao što znamo na dragovoljnosti i suglasnosti stranaka koje mogu predložiti mirno rješenje spora tijekom cijelog postupka bilo pred sudom ili županijskim centrima za mirenje u Hrvatskoj. Važno je naglasiti zato jer mislim da je netko rekao da nemamo educirane osobe za mirenje. Imamo. Trenutno u Hrvatskoj imamo 242 osobe koje su prošle kompletan postupak osposobljavanja za miritelje za individualne i radne sporove, te 17 županija i Grad Zagreb, te 8 trenera miritelja. Značajnu ulogu u mirenju što smo već čuli imaju Gospodarska socijalna vijeća posebno pri županijama kojima koordinira Ured za socijalno partnerstvo. Mirenje moramo doživjeti kao jedan novi standard društveno odgovornog poslovanja u kojem moraju aktivno sudjelovati sindikati i poslodavci. U Sjedinjenim Američkim Državama ovdje je bilo, netko je spominjao, se 95% sporova rješava izvan suda. Znači, na jedan od ovih alternativnih načina, pri čemu ključnu ulogu igraju odvjetnici u prepoznavanju upravo tih alternativnih rješavanja sporova. Nasuprot tome, čini mi se da kod nas odvjetnici imaju interes da što dulje spor traje. Nizozemci, na primjer institut mirenja uspješno koriste još od 1995. godine što je rezultiralo time da svega 4% od ukupnog broja sporova završi dalje u postupku suđenja ili na sudu. Kod Nizozemaca je kompromis normalan isto kao što je i sex za normalne ljude. Odvjetnici u Nizozemskoj imaju posebnu ulogu mirenja na što ih čak obvezuje i etički kodeks koji kaže da odvjetnik to ću citirati. Odvjetnik mora imati na umu da prijateljski dogovor je uvijek ispred parnice. Mora nastojati postići najpovoljnije rješenje za klijenta kako bi mu se uštedio novac i vrijeme. Oni su u mirenju otišli toliko daleko, a što bi bio i dobar primjer i za Hrvatsku da su osnovali razne udruge izmiritelja. Tako na primjer oni imaju Udrugu odvjetnika koji se bave tim područjem mirenja. Onda imaju Udrugu psihologa, pa čak imaju i Udrugu javnih bilježnika koje koriste za obiteljska mirenja. Izmiritelji u Hrvatskoj imaju posebnu ulogu, jer za razliku od sudaca i arbitara oni u principu ne sude niti presuđuju, nego pokušavaju upravo upravo pomoći sukobljenim stranama da same dođu do nekog rješenja i da same odluče kako riješiti taj spor. Po okončanju postupka mirenja dogovor ima pravnu snagu i učinak kolektivnog ugovora. Znači, to je konačno rješenje. Na kraju podsjetit ću na neke pozitivne primjere, jer ovdje je bilo isto spomena da nismo imali prilike pročitati te pozitivne primjere. Evo ja ću samo neke tu navesti. Na primjer spor koji je trajao od '95. godine. 10 godina se povlačio po sudu. U ovom postupku mirenja je riješen samo za 2 sata. Ili na primjer spor koji je bio vrijedan 250000 kuna isto se tako povlačio po sudu dvije godine, možda bi se i još povlačio. Riješen je nešto manje od jednog sata. Znači, to su izuzetno važni primjeri koji dokazuju koliko mirenje itekako važno i značajno i kako ga treba dalje u svakom slučaju razvijati. Znači, nismo mi otkrili nikakvu toplu vodu. Ta topla voda već postoji samo je treba dalje usmjeravati i pametno koristiti. I velim, ima još dosta pozitivnih primjera, ali mislim da ove primjere koje sam naveo su sigurno dovoljni da bi se shvatila važnost i potreba za promicanje alternativnog načina rješavanja sporova u Hrvatskoj. I mislim da za to kao što vidimo postoji itekako visoko suglasje među svim strankama da se ovaj Zakon podrži i da jednostavno i dalje tražimo nove modele. Normalno koristimo ona iskustva koja već postoje i u drugim zemljama i da to primjenjujemo na Hrvatsku. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku svoga izlaganja želim istaknuti da ću podržati donošenje Zakona o mirenju kao oblik alternativnog rješavanja sporova. Iako Republika Hrvatska spada među zemlje koje nemaju tradiciju mirenja donošenja Zakona o mirenju iz 2003. godine, donošenja novele iz 2009. godine mirenje je i kod nas doživjelo afirmaciju. Stoga je daljnja afirmacija mirenja važan dio Strategije reforme pravosudnog sustava. Predlažući novi Zakon o mirenju Vlada Republike Hrvatske u potpunosti ovu problematiku usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije, na način da osigurava prihvaćanje mirenja kao načina rješavanja sporova, jednako dostup državljanima Europske unije i hrvatskim državljanima. Zakonom se uređuje postupak mirenja na način da se razrađuje početak postupka mirenja, imenovanje izmiritelja, obveze izmiritelja, provođenje mirenja, učinci nagodbe, dopuštenost dokaza. Isto tako zakonom se uređuje i mirenje u prekograničnim sporovima. Možda bi bilo dobro da je predlagatelj u ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja predlaže urediti ovim zakonom da osnovne podatke o postignutim mirenjima tijekom primjene dosadašnjih zakona, kako u sudskim mirenjima, tako i izvansudskim mirenjima,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 te da se stvaraju preduvjeti za rasterećenje sudova, odnosno preduvjeti njihovog bržeg i učinkovitijeg rada, čime se postižu pozitivni učinci u reformi pravosudnog sustava, podržavam donošenje Zakona o mirenju. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Josip Salapić. Izvolite. **Salapić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Bilo bi čudno da na ovakvom zakonu nemamo suglasje od svih stranaka ovdje u Hrvatskom saboru, jer prije svega ovaj zakon je pozitivan kako za Republiku Hrvatsku, tako i za stranke u postupcima. Kažemo da je ovaj zakon relativno novi, da on još nije doživio svoju afirmaciju u Hrvatskoj, no ovo vrijeme koje je iza nas pokazuje pozitivne pomake, jer na žalost ono što je tradicija kod nas, nas, npr. kod nas u Slavoniji čovjek malo više popije pa zaore dvije brazde viška, pa se potuče sa susjedom, pa ga ovaj tuži, i onda opterećuju sud sa glupostima, što mogu riješiti na ovako miriteljskom razgovoru, gdje čovjek se može razumjeti na drugačiji način. Mislim da je ovaj zakon pozitivan, i da prema tome ne treba ići negativno, nego dati svoj doprinos u tome da svaka od strane, a posebno pravosuđe učini iskorak prema javnosti, da se ljudi informira, …/Ne razumije se./… učiti u školi, kako djeca uče u školi, kako mi se učimo u politici od danas neke nova iskustva i stvari, tako i građane, one koji koriste zaštitu prema našim sudovima i zakonima treba educirati da ovaj jedan postupak mirenja itekako pozitivan, jer će i financijski učinak za njih same u tome postupku biti daleko manji od onoga što bi mogli platiti u redovitom sudskom postupku. Ono što je važno u ovom Zakonu o mirenju, on ništa ne narušava po drugim propisima i zakonima, ukoliko je postupak započet, dakle oni rokovi koji bi tekli u postupku po ovome zakonu staju, ako se stranke ne dogovore u rokovima koji su propisani zakonom, postupak se nastavlja dalje. Ali u svakom slučaju treba dakle i savjetovati, pomoći strankama da ovaj zakon, postupak mirenja bude nešto što će im omogućiti i bolji učinak u sporu, nama samima u pravosuđu omogućuje fleksibilnost, a strankama da se lakše dogovore jer nisu dakle u onim zakonskim i rokovima i propisima koji su ponekad i teži i samim time se opterećuje hrvatsko pravosuđe i onda kažemo da imamo puno predmeta zaostataka, ovo je dakle nešto što je pozitivno, i treba dati puni doprinos i osigurati financijska sredstva, kako za ove pomake koje smo na ovom PHARE programu iz 2005. godine napravili od web stranica, od liste izmiritelja, od edukacije izmiritelja, od informativnog edukacijskoga programa Ministarstva pravosuđa, gdje informacije idu u javnost, gdje se ljudi mogu informirati, treba učiniti sve da ovaj zakon dobije svoj puni doprinos. Ovo je treća novela zakona, ovo je nešto što se zove modernizacija ovog zakonskoga propisa, nešto što je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, sa direktivama Europske unije iz 2008. godine i sa uvriježenim europskim pravom, mislimo da je Republika Hrvatska danas kada smo na tragu završetaka pregovora, kada ćemo postati punopravna članica itekako spremna u potpunosti zakon, ovakav zakon kao što je Zakon o mirenju. Dakle nema tu razloga da se tu ne slažemo, da kažemo da to nije dobro, dapače treba dati svoj doprinos da svatko od nas sa svoje strane i informira javnost i građane da upravo je ovo jedan od zakona koji će uvelike pomoći kako samim strankama, tako i hrvatskom pravosuđu u cjelini. Ja ovaj zakon podržavam i glasat ću za njega. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajnici. Pa evo, kolegice i kolege, dakle pred nama je u hitnom postupku prijedlog Zakona o mirenju, kojim se kako je to utvrđeno člankom 1. uređuje mirenje, o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati, a prvenstveno u građanskim, trgovačkim i radnim sporovima, ali isto tako i mirenje u drugim sporovima, ako to odgovara prirodi pravnog posla, iz kojeg spor proizlazi. U odnosu sada važeći zakon, ovim zakonom želi se u većoj mjeri afirmirati, olakšati pristup mirenju, ojačati svijest o mirenju kao postupku rješavanja sporova, te osigurati određena uravnoteženost između mirenja i sudskog postupka. Postupak mirenja kao jedan od oblika alternativnog rješavanja sporova temelji se na nekoliko načela. Neka od njih su tijekom rasprave dosad već bila spominjana, a mislim da su, po meni isto tako jedna od najvažnijih načelo dragovoljnosti i načelo konsenzualnosti. Ta načela podrazumijevaju da postupak mirenja započinje, traje i završava slobodnom voljom stranaka, dakle stranke u potpunosti kontroliraju postupak, omogućena im je široka autonomija i sporazumno rješenje spora. Što se tiče razvoja instituta mirenja o tom institutu je i razvoju bilo isto tako u dosadašnjoj raspravi dosta rečeno, ali ponovit ću dakle da je on uveden Zakonom o mirenju iz 2003. godine, a njegov razvoj nastavljen je u okviru strategije reforme pravosuđa iz 2005. godine, čiji sastavni dio je bila i strategija razvoja alternativnih rješavanja sporova. Nadalje u svibnju 2009. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je stratešku studiju razvoja sustava mirenja u građanskim i trgovačkim postupcima u Republici Hrvatskoj, temeljem koje je osnovni zakon, dakle novelom iz srpnja 2009. godine u velikoj mjeri i izmijenjen. Isto tako preporuke za izradu strateške studije proizašle su iz projekta PHARE 2005, jačanje mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova, a u skladu sa direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. 21. svibnja 2008. godine. Dakle slijedom svega toga, konkretno ovim zakonom se uređuje njegov opseg primjene, daju se definicije pojmova, uređuje se pitanje pokretanja, i okončanja postupka mirenja, uvjeti, imenovanja, dužnosti i ovlasti izmiritelja, uređeno je pitanje komunikacije sa strankama, pitanje povjerljivosti, nedopustivosti dokaza i nespojivosti funkcija, pitanje zastara, pitanje sklapanja nagodbe itd. Dakle, svih onih stvari koje su potrebne za dobro dobro uređenje i primjenu ovog zakona. Prema tome, s obzirom da smatram kako će ovaj zakon sukladno najvišim standardima EU omogućiti daljnji razvoj instituta mirenja, doprinijeti njegovoj afirmaciji i kvaliteti, a što će za posljedicu imati svakako smanjenje opterećenosti sudova i povećanje njihove efikasnosti, a time naravno i povećanje učinkovitosti pravosudnog sustava općenito podržat ću donošenje ovog zakona i hitni postupak. Hvala. gospodo iz ministarstva. Pa evo iz dosadašnjeg odnosa prema ovom institutu mirenja stvarno se možemo s pravom upitati da li u biti kroz sve ovo vrijeme da li se samo pere savjest, odnosno u smislu rasterećenja sudova. Mada naravno ovo je hvale vrijedan projekt iz razloga da se upravo u prvom redu se sprječava korupcija, a zatim se znatno smanjuju troškovi u iscrpljujućim sudskim sporovima na kojima nažalost pojedini sudionici u parničnom postupku se vrlo često i nepravedno bogate. Naravno iz ovog zakona vidi se da je temelj razvoja mirenja da su u biti državne institucije, ali one moraju, dužne su zapravo upoznati građane u ove alternativne načine rješavanja sudskih sporova. Međutim, koliko je meni poznato do danas niti jedan proces mirenja nije obavljen u, kod mene konkretno u gradu Dubrovniku, a znamo da se i na trgovačkim sudovima imamo velike blokade ogromnog novca u postupcima pred sudovima i naravno dolazi dalje do neplaćanja u poslovnim odnosima. Znači, vrti se u krug. Još bih nešto rekla, znakovito je da se za suce miritelje u posljednje vrijeme javlja sve veći broj sudaca. Pitam se da li je to dobro upravo iz razloga što su upravo ti suci isti suci u sudskim sporovima. Pitam se da li je spoj taj dobar? Jer sudac naravno sudi po profesiji. To nije proces mirenja. Proces mirenja znači, po meni bi trebao biti više upućen na građanske institucije, na nevladine udruge kao što je slučaj u EU. Dalje smo čuli iz dosadašnjih diskusija da je u procesu mirenja troškovi su naravno svedeni na minimum dok se u sudskim sporovima cijene raspravnog ročišta dosežu vrijednosti koje premašuju vrijednosti imovine oko koje se vodi spor. Svatko od nas, ne mora biti pravosudne struke, može nabrojiti razno-razne apsurdne primjere pa imamo i raznih primjera gdje se jednostavno stranka koja je u sporu i koja nije u pravu može otežavati sporove i na taj način povećavati troškove. Citirala bih gospođu Ingrid Antičević-Marinović koja je u vrijeme kad je bila ministrica pravosuđa kada je rekla da: "puno će teže biti promijeniti navike kako bi se naša sklonost sudovanju zamijenila puno jeftinijim i bržim dogovorima rješavanjem sporova"; i to je točno. Međutim, prošlo je jako puno vremena od tada od kad je za vrijeme naše Vlade donesen ovaj prvi zakon. Pitam se što se čekalo, zašto miriteljstvo nije zaživjelo? A naravno, pravosudni kapaciteti niti jedne zemlje ne mogu apsorbirati broj predmeta koji se pred njih postavlja. Naravno da je teško promijeniti navike i svijest naših sugrađana te ih navesti na pokušaj mirnog rješavanja spora, međutim pitam se da li su pored toga i odvjetnici, da li oni tu zapravo ne vide svoj pretjerani interes jer tu nema sudskih troškova. Da li se razmišlja da se zakonski odredi da se pojedini sporovi kao što je npr. plaćanje pretplate telekomunikacijske usluge, komunalije i slično moraju prvo pokušati riješiti mirnim putem jer u protivnom u tim postupcima, te postupke zapravo zastupaju odvjetnici koji već prilikom prve radnje zapravo stave svoje troškove i troškove pristojbe koja je u visini samog duga. Naravno, ako tuženik u tom trenutku ne može platiti on ulaže prigovor samo da se sve odgodi, zatim u sudskom sporu do pravomoćnosti naraste trošak sve više. Naravno da su odmah išli na mirenje sigurno bi tužitelj odmah dobio dug vjerojatno mogućnost podijeljen u par rata i tako bi se postupak i troškovi, daljnji troškovi smanjili, a naravno sud bi se na taj način rasteretio. Mogla bih sada iznositi masu drugih ideja, ali u svakoj je bit u tome da se jednostavno mi moramo, ne mogu reći natjerati građane, ali dobro ih informirati da krenu u postupke mirenja, odnosno građani moraju naći svoj interes. Nikada neće u nas zaživjeti mirenje s pričom da je to dostignuće moderne civilizacije ako građani ne pronađu u njemu svoj interes ili ako im mi to zakonski ne propišemo kao nužnost. I kad već govorimo o civilizacijskom dosegu maloprije je gospodin Kunst rekao da je znak prihvaćanja ovoga instituta mirenja, odnosno zakona, znak civilizacijskog dosega. A onda se ja pitam od vremena kada je naša Vlada, u vrijeme naše Vlade, donijela taj zakon do kud si je došao civilizacijski doseg naše države? Hvala lijepo. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa ispravio bih navod uvažene kolegice koja je kazala da su između ostalog odvjetnici ti koji su krivi radi naplate svojih troškova što se ne ide ka mirenju postupka i što se ti postupci bespotrebno odugovlače. Pa nije to tako, uvažena kolegice. Odvjetnici rade svoj posao po punomoći i štite interes stranaka koje zastupaju. Bilo bi nekorektno kazati da su oni ti u samom postupku, bez obzira o kom se postupku radilo parničnom ili kaznenom, koji su krivci da se ne ide ka mirenju ili da se parnični postupak ne okonča u što kraćem vremenskom periodu i naravno u skladu sa zakonom. Mislim da je ovo potrebno ispraviti kako se ne bi ostavio taj utisak da su zapravo odvjetnici ili odvjetništvo krivo da se ne afirmira u svoj svojoj punini institut mirenja. Zahvaljujem. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom, uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, ja ću se isto tako složiti sa, uvaženi gospodine potpredsjedniče hvala, naravno uvodno i državne tajnike, uvažene kolege. Dakle, uvodno ću kazati to i zapravo se složiti sa svima onima koji su govorili o ovom Prijedlogu zakona u smislu kvalitete samog propisa, dakle samog Zakonskog teksta i potpore ovom zakonskom projektu. Dakle, svi koji su do sada raspravljali o Zakonu su Zakon apsolutno prihvatili, poduprli pa to ja na samom početku činim. Jer uistinu mislim da se radi o jednom kvalitetnom zakonu. mirenja, ili instituta mirenja kao načina rješavanja sporova i to bez obzira o kakvoj se vrsti spora radi, predstavlja ne samo politički prioritet, već i civilizacijsko dostignuće svake moderne države. Ono o čemu se nije dovoljno ili dovoljno detaljno do sada govorilo, a to su po meni dvije ključne stvari u samom zakonu, a odnose se u prvom redu na definiciju instituta mirenja s jedne strane i s druge strane definicije nagodbe kao posljedice postupka mirenja, odnosno što ta nagodba u procesnom pravnom, stvarnom smislu znači kada se postigne u samom procesu mirenja. Dakle, ovaj Zakon mirenje definira kao svaki postupak, i to bez obzira da li se on provodi na sudu, instituciji za mirenje ili izvan institucija i samog suda, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor, uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomaže ili pomažu postići nagodbu, ali bitno je naglasiti bez ovlasti da im nameću obvezujuće rješenje. Znači, osnovna karakteristika tog postupka nije nametanje obvezujućeg rješenja, nego osnovna karakteristika suglasje volje, dakle suglasno očitovanje volja stranaka u tom postupku koja bi trebala rezultirati kvalitetnom nagodbom. Nagodba je dakle suština, ona je srž postupka mirenja osnovna njezina karakteristika da je ona u tom smislu kada je postignuta obvezuje stranke, ali ne samo to, ona ima karakter ovršne isprave jer temeljem klauzule ovršnosti, nakon dospjelosti same obveze naravno ona se može neposredno provesti u smislu ovrhe, dakle klauzulom ovršnosti može se vrlo brzo razriješiti sve ono što je bilo sporno u ovršnom postupku. S druge strane mislim da je potrebno naglasiti ili ukazati na odnos ovog Zakona sa drugim zakonima koji reguliraju ovu materiju. uvodnom izlaganju državnog tajnika imali smo priliku čuti i mislim da je to potrebno naglasiti da je zapravo krunski zakon u smislu postupaka oblasti građanskog prava zakon o parničnom postupku. Imali smo prilike čuti, odnosno citirali su se članci Zakon o parničnom postupku koji nešto na direktan, na indirektan način isto tako nagodbu, sudsku nagodbu ili ono u okviru parničnog postupka se već temeljem Zakona o parničnom postupku isto tako može indirektno smatrati postupkom mirenja. Ja bih naglasio potrebu da se ovaj Zakon kada stupi na snagu treba uskladiti sa Zakonom o parničnom postupku. Čuli smo da je napravljeno sve u smislu kvalitetne izmjene Zakona o parničnom postupku ali bih naglasio potrebu da se on kada se bude mijenjao, kada bude upućen u Saborsku proceduru da to bude jedan sveobuhvatan način da se izmjene ne dogode po segmentima, već mislim da je potrebno da se Zakon o parničnom postupku kao takav, kao jedan veliki projekt u okviru reforme pravosuđa i što se tiče postupka u okviru građanskog prava da ga dobijemo kao jedan cjeloviti zakon koji ćemo uz sve one institute koje imamo o parničnom postupku naravno obraditi i ovu materiju da one neće biti u koliziji nego da će se dopunjavati, a što će opet sve skupa rezultirati činjenicom da se institut institut mirenja afirmira na najbolji mogući način i da on zaista rezultira onim što želimo od propisa da se afirmira u smislu smanjenja broja predmeta i kvalitetnog rješavanja svih onih parničnih pretpostavka kada su ispunjene sve zakonske pretpostavke da se postupku mirenja može pristupiti. pristupiti. Nadalje, kazao bih i to da osim usklađivanja, i to je bilo naglašeno, s pravnom stečevinom Europske omogućava i daljnji razvoj i prihvaćanje mirenja kao modaliteta, znači načina rješavanja sporova, ali jednaku dostupnost mirenjima i državljanima Europske unije i Hrvatskih državljana. Dakle, to je kvaliteta i ovoga Zakona, isto tako bi se složio s svim onima koji su raspravljali na način da se ovdje ne radi o nekim bitnim promjenama onog osnovnog zakona o mirenju osim u segmentu mogućnosti prekograničnog mirenja, dakle, ono što smo se bili dužni uskladiti sa pravnom stečevinom Europske unije ali u suštini uz male izmjene institut mirenja po ovom Zakonu je ostao isti. Potpora ovom zakonu, mislim da ćemo donošenjem ovog Zakona stvoriti kvalitetnije zakonske pretpostavke da se postupak mirenja upravo po ovom Zakonu ne samo provodi, nego da rezultira bitnim smanjenjem broja parničnih postupaka da u smislu kvalitete razrješenja tih postupaka s jedne strane, da će se donošenje novog Zakona, Zakona o parničnom postupku dakle, izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku, ali i Zakona o sudskim pristojbama da ćemo stvoriti sve preduvjete da se institut mirenja u Republici Hrvatskoj afirmira na najbolji mogući način. Hvala. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega spominjete nagodbu, naravno da je ona cilj mirenja, međutim, željela bih posebno apostrofirati, mislim da ćete se složiti s time, da treba poticati i sudsku nagodbu. Dakle, ovo što smo ovdje već citirali odredbu Zakona o parničnom postupku koji obvezuje suca da pokuša mirenje. Međutim, ono što bi sada trebalo pada mi na um, molim vas državni tajniče treba ispraviti jedan relikt u sudskom poslovniku. Imali smo jedan relikt grozan da se zastara uračunava kao riješen predmet. To smo dakle anulirali još 2002. godine, sada bi trebalo upravo na ovom tragu nagodbu sucu valorizirati kao riješen predmet, kao puni riješen predmet. On za to dobiva polovicu boda za riješen predmet, kao nije se puno potrudio. Nije pisao presudu, nije pisao obrazloženje. Međutim kako naša intencija nije da se što više papira i obrazloženja napiše nego da se predmet riješi trebalo bi ozbiljno razmisliti i to što prije. To će biti jedan veliki poticaj da sud ne kaže samo formalno hoćete se pomiriti. Ne, nego da dodatni napor uloži upravo da se stranke pomire i da se izmjeni sudski poslovnik, da se sucu to valorizira kao u potpunosti i u cijelosti riješen predmet. Tim više i prije što znamo da takva nagodba ima odmah ovršnu snagu. Uvažena kolegice kada sam spominjao nagodbu u smislu ovog zakona ne Zakona o parničnom postupku, govorio sam i ostajem pri tome, ja mislim da me niste ni vi demantirali da je nagodba suština postupka mirenja, to je srž postupka mirenja, prilazi se postupku mirenja, on se provodi upravo zbog toga da bi stranke postigle nagodbu. Jer provođenja mirenja bez nagodbe je opet u izvjesnom smislu odugovlačenje postupka. Mi nismo postupak u parnici završili, nismo postigli nagodbu, znači opet se sve ponovno vraća na predmet na ponovno odlučivanje. U tom smislu je nagodba po mom mišljenju suština, jer njezina definicija i kvalitetna definicija je srž ovog zakona. Jer ova nagodba koja je postignuta po ovom zakonu ona ima snagu ovršne isprave. A što to znači? Jako vi to dobro znati što to znači. To znači kada su se stranke sporazumjele, kada su napravile tekst nagodbe, kada imamo klauzulu ovršnosti da se vrlo brzo dospjele obveze, preuzete obveze temeljem ovršnog postupka mogu sprovesti. Bez toga, bez kvalitetne definicije same nagodbe, a ona jest kvalitetno definirana u ovom zakonu, zapravo nema onog rezultata. Mi ne možemo onda provesti sve ono što smo u postupku mirenja i zaključivanja nagodbe zapravo su se stranke dogovorile. A izmiritelji odnosno osobe, bilo pravne, bilo fizičke osobe koje sudjeluju u tom postupku, dakle ne radi se o parničnom postupku, ne radi se o sudu, ne radi se o sudovima, oni su tu samo pomagači koji pomažu i te njihove odluke nisu obvezujuće za stranke da bi se postiglo suglasno očitovanje volja među strankama i da se sve to pretoči u nagodbu koja se kasnije izvršava. I tim je činom ne samo predmet završen nego i završen spor među strankama i to definitivno. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime predlagatelja završno, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa uvaženi Damir KOntrec. Izvolite.

od alternativnih načina rješavanja sporova u Hrvatskoj imali arbitražno sudište pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Mi danas uz taj alternativni način imamo centre za mirenje pri sudovima, dakle sudsko mirenje, ali imamo centre za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskom uredu za osiguranje, Hrvatskoj udruzi za mirenje, HRvatskom centru za mirenje u bankarstvu, ali i centru za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Dakle, dat je jedan daleko širi dijapazon mogućnosti da se provede izvansudsko mirenje. Rezultati koji su danas u brojkama napravljeni sasvim sigurno ne mogu reći da su zadovoljavajući. Ako pri Centru za mirenje kod Hrvatske gospodarske komore se godišnje 30, 40 predmeta riješi mirenjem, onda je to u ukupnom broju neriješenih predmeta u Hrvatskoj vjerojatno nedovoljno. U tom smislu je apel da se u Hrvatskoj razvija kultura dijaloga i da se sporovi između stranaka primarno rješavaju izvansudskim mirenjem. Sudsko mirenje je samo jedna od mogućnosti da i tijekom sudskog postupka se ide u postupak mirenja. Sucu uvijek ostaje mogućnost da predmet i ne samo mogućnost nego i obveza prema ZPP-u da predmet riješi mirnim putem. Vezano na primjedbe Odbora za zakonodavstvo koje se tiču članka 2. ovdje nije intencija u članku 2. da bi sve informacije o pojedinom postupku mirenja, dakle o konkretnom postupku bile dostupne javnosti, nego intencija je da sve informacije o mirenju kao o postupku budu dostupne javnosti. Dakle u tom smislu je ta odredba. Cijeli zakon koristi termin izmiritelj. Mislim u tom smislu mi nećemo od toga za sada odustajati. Da li je bolji termin miritelj, mislim da je to sada manje bitna stvar. Što se tiče rokova ja naglašavam ja naglašavam dobrovoljnost i dispozitivnost. Ako se stranke dogovore da će oni postupak mirenja provoditi u roku od 3 mjeseca, zašto mu to ograničavati zakonom. Zakon samo propisuje rok u slučaju ako se stranke međusobno ne dogovore, a za takav dogovor uvijek treba biti dvije strane, dakle dvije strane koje se međusobno sporazumijevanju. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.